Sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 281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 predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra uprave poštovani Zoran Pičuljan. Izvolite. **Pičuljan, Zoran** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. ne velika intervencija u Zakon o državnim službenicima koja je usmjerena ustvari na doradu instituta mogućnosti zapošljavanja osoba koje se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme bez prethodne provedbe javnog natječaja odnosno oglasa za prijem u javnu službu, no isključivo na radna mjesta u kabinetu ministra do prestanka mandata ministra. Znate i sami i to je i zakonski izričaj da se ove odredbe odgovarajuće primjenjuju i na radna mjesta u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika Hrvatskoga Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i Kabinetu predstojnika državnog ureda. Izmjena ide odnosno ovdje se radi o dopuni da se isto tako obuhvati odgovarajuće ovom primjenom ovog instituta odgovarajuća ustrojstvena jedinica Ureda predsjednika RH. Druga izmjena vezana je uz otvaranje mogućnosti odnosno prava državnim službenicima koji su na ovakav način primjenom ovog instituta počeli počeli raditi u kabinetu ministra ili ovih drugih dužnosnika da po okončanju mandata, mandata ministra odnosno po prestanku mandata ministra vrate se na radna mjesta jednake složeno koje su obavljali u tijelu iz kojega su premješteni u kabinet ministra. Čini nam se da ove intervencije dodatno pojašnjavaju i preciziraju ovaj pravni institut koji je uveden u proljeće prošle godine u Zakon o državnim službenicima. Hvala vam lijepa. S obzirom da Damira Kajina nema onda klub Nezavisnih zastupnika gubi pravo rasprave o ovoj temi. Pa će za klub HNS-a govoriti poštovani Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Govorit ću u ime kluba HNS-a Liberalnih demokrata o o predloženim promjenama zakona ali neću o predloženim promjenama zakona zbilja je vrlo jednostavno u tih par članaka koji se mijenjaju. Govorit ću nešto više o samom zakonu i o položaju državnih službenika koji su stvarno u nezavidnom položaju danas. S ovim zakonom uređuje se ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, propisuju se jedinstvena pravila koja reguliraju prijem u državnu službu, klasifikacije radnih mjesta državnih službenika, stručna osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava obveze i odgovornosti namještenika. Mi u HNS-a Liberalnih demokrata smatramo da javnost treba biti što šire i što bolje upoznata sa svim obvezama prvenstveno radnika u državnoj službi odnosno državnim službenicima. Državni službenici u svom postupanju ne smiju diskriminirati ili povlašćivati građane … dobi, nacionalnosti, etičke i teritorijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljsko statusa, spolne orijentacije ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonom utvrđenih prava i sloboda. Državnom službeniku moraju biti osigurani potrebni organizacijski tehnički uvjeti u kojima će moći obavljati zadatke u skladu s načelima i standardima rada koje se zahtijevaju u državnoj službi. To je vrlo članak 9.zakona koji nam se čini vrlo važan za rad državnih službenika. Čelnik državnog tijela ili nadređeni službenici moraju poštivati dostojanstvo državnog službenika. Državni službenik ima pravo na napredovanje, stručno usavršavanje kroz izobrazbu i druge načine usavršavanja. Državnom službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe u području djelatnosti na kojem je zaposlen kao državni službenik, odnosno područje djelatnosti koje je povezano s poslovima iz djelokruga tijela u kojem je zaposlen. Dalje, državni službenik je dužan pismenim putem obavijestiti nadređenog državnog službenika o financijskom ili drugom interesu koji on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u odlukama tijela u kojima radi. Državni službenik je dužan pismenim putem obavijestiti nadređenog službenika o fizičkim i pravnim osobama s kojim je bio u posebnom odnosu u razdoblju … …/Upadica Stazić: Kolega Blažekoviću, ja vas moram upozoriti da vi vodite raspravu o jednom drugom zakonu. To je razlog inače da vam oduzmem riječ, jer govorite izvan točke dnevnog reda. Mi raspravljamo sad Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima s konačnim prijedlogom zakona. To je P.Z. br. 281. To su ove kratke male promjene da se službenik ima pravo vratiti u ustrojbenu jedinicu iz koje je došao, ako je privremeno smješten u ministarstvo neko. Ja vas lijepo molim onda da se primaknete temi što je više moguće. Možete govoriti dakako, ovo je konačni prijedlog zakona, možete govoriti malo i o kontekstu ali ne baš se previše udaljiti. Hvala vam./… Naime, moja diskusija je citiranje članaka zakona. Ja citiram doslovno članke zakona koji govore o određenim obvezama državnih službenika. To je taj zakon. Radi se o tom istom zakonu. Nadam se da vas sve ne zamaram, ali to naime to uopće moram priznati da ne govorim ni zbog jednog saborskog zastupnika. Ja to govorim zbog javnosti. Mislim da je javnost dužna i trebala bi biti upoznata sa zakonom koji u 160 članaka određuje rad državnih službenika, ali očito da vjerojatno imate pravo. Ja ću pogledat češće Poslovnik da li ja imam pravo ili vi, pa ću samo završno reći intenciju zašto sam krenuo u ovakvu diskusiju. Naime, od državnih službenika se s pravom traži izvrsnost. Državni službenici su neposredni izvršioci državne, odnosno vladine politike, pa i ti o kojima je riječ da bi trebali doći na isti način, imati iste uvjete kao ako su u službi kod predsjednika, recimo kod predsjednika države. Brojni državni službenici u neposrednom su kontaktu sa građanima korisnicima usluge, javne uprave, osobno državne službenike bi radije nazvao službenicima javne uprave, a ne državnim službenicima. No, moramo se služiti službenom terminologijom. Dakle, zbog gore navedenog državni službenici svakako moraju biti najkvalitetniji stručni kadar koje Hrvatska uopće ima, pa i ovi isti o kojima je danas riječ. mislimo da u velikoj većini današnji državni službenici su apsolutno jedni od najkvalitetnijih stručnih kadara koje Hrvatska ima. Istina je da su službenici ogledalo svojih nadređenih, a nerijetko i ogledalo državne, odnosno vladine politike. Istina je kao i svugdje među državnim službenicima, naime ima i neradnika i nekorektnih osoba, ali to je manji problem koji je adekvatnim ocjenjivanjem u postupcima rješiv. Kao što rekoh državni službenici, službenici javne uprave su u najvećem broju visoko kvalitetni i adekvatno obrazovani vrijedni radnici, radnice koji svojim napornim i predanim radom zaslužuju našu pažnju, naše poštovanje i društveni ugled. I radi se isto opet o tim istim da ne bih pogriješio službenicima koji su navedeni i u prijedlogu izmjena ovog Zakona. No nerijetko se na državne službenike neopravdano i nepravedno svaljuje odgovornost nekih pogrešnih odluka, krivih neživotnih propisa i taj segment teških uvjeta rada državnih službenika treba razumjeti i brzo mijenjati. No, nama u HNS-u čini se da je jedan od većih problema adekvatno nagrađivanje državnih službenika, te osiguravanje ne samo normalnih već što boljih uvjeta za rad državnih službenika. Ukoliko tražimo od državnih službenika da kroz Zakon o državnim službenicima i njegovih 160-tak članaka izvrsnost, uzornost u ponašanju i besprijekornost u odnosu spram bavljenja posla za javnost moramo osigurati ili bar nastojati osigurati primjereno nagrađivanje, radne uvjete shodno uvjetima u zemlji, Ali recimo jedan primjer koji je meni fascinantan je to da službenice i službenici Hrvatskog sabora nemaju gdje parkirati svoje automobile. Pa to je nešto što bi zaista se mogli potrudit da im se omogući, a mi ih maksimalno koristimo i pokušavamo iz njih izvući najbolje. Mi u HNS-u liberalnim demokratima jedva čekamo vremena kad će javna služba postati prestižna djelatnost najizvrsnijih kadrova u Hrvatskoj, …/Govornik se ne razumije./… visokim plaćama i priznatim društvenim statusom. Do tada trebamo se svi i državni dužnosnici i građani s poštovanjem i zahvalnošću odnositi spram državnih službenika, službenika u javnoj upravi. Istovremeno niti jednog državnog službenika eventualna neadekvatna plaća, neadekvatno nagrađivanje ne oslobađa od najprofesionalnijeg pristupa u javnom poslu. Navedene promjene klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata će prihvatiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Zahvaljujem se. Replika gospođa Ruža Tomašić, izvolite.

koji završe svoj rad na jednome mjestu da se mogu premjestiti na drugo mjesto. A drugi članak o kojem ne želite govoriti to je da se u državne službe na radna mjesta u Kabinetu ministra osobe mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijam u državnu službu. Navedeni državni službenici ne mogu se raspoređivati na radna mjesta itd. Znači, da imamo inflaciju državnih službenika, doista imamo inflaciju državnih službenika, a vi bi još željeli nove službenike

zakonskim propisima koji dovode do tog da se način organiziranja određene službe radi na način da se stvori jedan tim s kojim dolaziš i s kojim odlaziš. I to je koliko sam ja shvatio intencija ovog cijelog zakona, odnosno promjena u tom segmentu tog zakona da na 4-godišnji mandat uzimaš i dovodiš sebi ljude za koje si uvjeren da ćeš sa njima moći odraditi jedan tako važan posao kao što je vođenje jednog odjela, jednog dijela u državnim službama, odnosno ministarstvima ili u Uredu predsjednika RH. I mislim da takve odredbe samo mogu pomoći u efikasnosti rada državnih službi i ostalih ureda državne službe i predsjednika Republike. Druga replika, poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću se nastaviti samo na ovaj izraz nelagode. baš mi je interesantno da izražavate takvu veliku nelagodu prema državnim službenicima i namještenicima iako mi je ustvari jasno obzirom na ovo što im se priprema sada sa smanjenjem plaća tako da je normalna stvar normalna stvar da onda bude to nelagodno. I ono što je kazala i maloprije gospođa Tomašić, dakle ovdje stvarno u ovom članku stoji da će se moći zapošljavati ljudi koji nisu dosad radili u državnim službama. Znači, ne radi se samo o premještanju i vraćanju, što je u redu, nego se radi o ovima ostalima koji se već uobičajenom praksom zapošljavaju bez natječaja. Na repliku odgovara zastupnik Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo. Pa ja bih samo htio reći da je intencija moje diskusije, jer se radi samo o tri praktički članka izmjene i nekakve dopune članaka zakona, bila da se progovori o problemima u radu državnih službenika i da se svi zajedno ali ne samo mi nego i javnost senzibilizira oko toga da postoji veliki broj, velika količina ljudi muškaraca i žena koji rade jedan izuzetno odgovoran posao i da se s vremena na vrijeme trebamo osvrnuti na njihov rad, na njihovu kvalitetu rada i u krajnjem slučaju ih i pohvaliti ako treba. rada svih nas, odnosno svih njih na zadovoljstvo jer oni svi zajedno sa nama jesmo u službi građana koji sve te usluge i plaćaju. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Hrvatskih laburista – Stranke rada govorit će poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Same izmjene Zakona o državnim službenicima sadržane u člancima 74.b i 74.c nisu problematične ni upitne. O njihovim izmjenama ne postoji dvojba i prihvatljive su kako bi se i u Uredu predsjednika po istim kriterijima popunjavala radna mjesta kao i u pojedinim ministarstvima kao i da se status u tim državnim tijelima izjednači s ostalim pravima državnih službenika. Hrvatski laburisti – Stranka rada na tekst nemaju primjedbe, više je upitan postupak i hitan postupak izmjene zakona. Ne vidimo nijedan razlog kako se navodi od strane predlagača da se zbog državnih razloga u hitnom postupku će se uspostaviti bolje funkcioniranje Ureda predsjednika. Što se to hitno desilo u Uredu predsjednika? Ne znamo. Pitam se da li Ured predsjednika nedovoljno dobro funkcionira i koji su to problemi s kojima se oni susreću? Nije nam interes onemogućavati dobro ili bolje funkcioniranje Ureda predsjednika, ali valjda kad je takva hitnost red bi bio da znamo koji su to problemi. Ovako možemo samo nagađati o čemu se radi. Nema dugo iz Izvješća državnog revizora za 2011. godinu upozoreno je na kršenje Zakona o radu o prekovremenom radu u Uredu predsjednika Republike. Za dio zaposlenika prekovremeni rad je trajao više od dopuštenih 180 sati godišnje čime je jasno kršena i odredba Zakona o radu. Iako je iz samog ureda obrazloženo da takav rad nije utjecao na zdravstveno stanje zaposlenih postavlja se pitanje i možemo samo nagađati da li se to isto dešavalo u 2012. godini i da li su to razlozi da dolazi do određenih promjena u uredu predsjednika? Ako da, nadam se da budemo vidjeli to u Izvješću za 2012. godinu. Inače, što se tiče samog zakona on je doživio 6 izmjena od 2005. godine kada je donesen. Tri izmjene su bile u 6,5 godina od donošenja zakona, a nešto više od godinu dana evo radimo treću izmjenu s time da je jedan prijedlog ovog zakona povučen iz postupka u rujnu prošle godine. Ako nastavimo sa ovakvim čestim izmjenama ovog zakona i ovakvim tempom mogli bi imati do kraja mandata 10 do 15 izmjena zakona, a možda i više. Česte izmjene zakona nam govore da ova vlast je dezorijentirana, da ova Vlada nije u stanju pripremiti cjeloviti i kvalitetni prijedlog kroz redovnu proceduru i dostaviti je na raspravu i usvajanje u Sabor, nego ad hoc popravljanjem onih dijelova koje su već bile mijenjane u samom zakonu ponovo ih mijenja i korigira. Ovakvom praksom se stvara samo pravna nesigurnost, zbog čestih izmjena zakona. Možemo nagađati da li česte izmjene zakona su želje pojedinih ustrojstvenih jedinica, a koje ispunjava nadležno ministarstvo, jer ne vidimo druge razlike za hitnosti. Prijašnje izmjene zakona su se radile s obrazloženjem zbog preustroja državne uprave u navedenim člancima. Volio bi znati da li se taj preustroj danas dogodio, koliko je točan broj zaposlenih u državnim službama, koliko je bilo kad je preuzeta vlast, koliko je otišlo iz državne službe, kolik je zaposleno u godinu dana, te odgovore nemamo. To je valjda nekakav minimum podataka koje bi saborski zastupnici trebali imati kad im se dostavlja izmjene zakona koje utječu na zapošljavanje po pojedinim ministarstvima i ustrojbenim jedinicama. Ovako možemo samo nagađati da li se broj zaposlenih povećao ili smanjio, ili donosimo zakone kojima ćemo lakše provoditi stranačko kadroviranje ili politički nepotizam. A kad konačno izostanu financijske uštede onda svima treba odrezati 3%, a možda uskoro i više, ili smanjiti neka druga prava. A namještenicima i poručite budite sretni što još radite, primate plaću jel može biti i gore, neovisno o tome što su oni najmanje krivi za takvo stanje u državi. Hrvatski laburisti vide da je jedini krivac za ovakvo stanje aktualna vlast i unutar toga na sam zakon nemamo primjedbe, ali osnovne su primjedbe na proceduru koja je oko ovog zakona po hitnom postupku. Hvala. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. kažete u svom uvodu, a to ste i na kraju, sa time ste zaključili kako po vama ova izmjena nije upitna. Ja se ne slažem sa time, naime ova izmjena je samo jedna razrada već ranije uspostavljene dvojbene upitne izmjene Zakon o državnim službenicima zbog toga što uspostavlja, po meni jedan dvojben, pa rekao bih ni nepravedan sustav zapošljavanja u, pa i na određeno vrijeme, u državnu upravu i to bez javnog natječaja. Dakle, po meni je dvojbeno da i ministar kada dolazi na čelo određenog ministarstva zapošljava uz sebe određeni broj ljudi, ne znam koliko, i to, za te ljude ne vrijede kriteriji koji vrijede za sve ostale državne službenike u RH. To je jedan razlog zbog koga bi ovo trebalo biti dvojbeno i drugi je da između nekoliko stotina državnih službenika u pojedinim ministarstvima, ministar koji preuzima mandat, ne može naći dovoljno kvalitetne kadrove da bi mu mogli biti njegovi suradnici u mandatu u kojemu on obnaša tu dužnost. I tu u vrijeme kad se primjerice gospodin Blažeković zaklinje u kvalitetu, stručnost tih državnih službenika. S druge strane podržavamo zakon u kojemu želimo reći da među zaposlenim službenicima u državnom, u ministarstva nema toliko kvalitetnih držanih službenika koji bi mogli obavljati tu dužnost i to radimo upravo na dan, dan ili dva nakon što je predsjednik Vlade objavio da će tim istim državnim službenicima zbog problema u punjenju državnog proračuna smanjiti plaću 3%. Ja mislim da je ovakva izmjena zakona apsolutno upitna. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačić, ja sam u svojem govoru rekao da na postojeće, već izmjene koje su se desile, ove izmjene nisu dvojbene, ali rekao sam i nešto što sam zakon a to je ono pitanje dio podataka kojih mi nemamo. I na osnovu tih podataka, da mi ih danas imamo ili eventualno da imamo kad god se mijenjaju pojedine odredbe zakona, a tiču se broja zapošljavanja itd. onda bi mogli adekvatno na osnovu činjenica i razgovarati, ovako je nešto visi u zraku, postoji nekakvo pravo koje je propisano u zakonu i nekakva mogućnost koji regulira državne službenike, ali bez ovih podataka mi ne možemo znati da li su se ljudi zapošljavali po političkom nepotizmu ili eventualno po nekakvim političkim kriterijima i kakvi zbroj ljudi se je kretao po pojedinim ministarstvima i koliko ljudi će otići sa pojedinim ministrom. Bez tih podataka iluzorno je uopće raspravljati. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Tušak, vi ste se u svojoj raspravi s pravom upitali zbog čega raspravljamo o ovakvom obliku zakona, a nemamo nikakvih podataka i to je zaista možda i najkrucijalnije pitanje ovog ovog zakona. Međutim, evo Ministarstvo uprave nije našlo za shodno da nam kaže, iako smo mi već tu priču ovdje otvorili nekoliko puta, koliko je zaista ljudi u proteklih godinu dana ušlo u sustav državne uprave temeljem sličnih, ajmo reći sličnih članaka ovog istog zakona. Moje su procjene da smo samo u 20 ministarstava zaposlili u kabinete ministra 4 ili 5 ljudi to vam je 100 ljudi, neka imaju plaću 4000 neto, vam je 400 tisuća mjesečno, a godišnje 5 milijuna, pa izračunamo koliko je to u jednom četverogodišnjem mandatu Vlade. I nema tu onda priče o nepotizmu jer su oni ušli temeljem zakona, nema nepotizma. A to što su imali podobnu stranačku iskaznicu e to je onda druga stvar. Ono što brine jest uopće ne suosjećajnost Vlade koja predlaže ovakve zakone nakon priče koja se pojavila vani a koja govori da svim državnim službenicima kojih navodno ima i puno i previše u svim tim ministarstvima, javnim poduzećima i gdje sve ne treba smanjiti plaće jer Vlada jednostavno ne uspijeva ostvariti svoj gospodarski program i gospodarski rast za koji oni trebaju dati najveći dio svog angažmana. To je taj problem pa se postavlja pitanje kako će nakon toga, nakon što im smanje plaće još i bolje ostvariti taj nekakav gospodarski ili projicirani rast. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Boriću ja se u velikom djelu slažem s vašom replikom. Ono što sam i rekao da za postojeće stanje u državnoj upravi najviše je i odgovorna ova vlast. Jasno da druga je i odgovornost kada donosimo ovakve zakone po hitnom postupku a ne vidimo ni jedan elemenat da bi se ovakav zakon trebao donesti po hitnom postupku ili nekakvo obrazloženje nego kaže se zbog nekakvog boljeg funkcioniranja ureda Predsjednika a iza toga jasno da puno stvari ostane visjeti u zraku a to je onaj dio o činjenicama o kojima ste vi govorili, zato se potpuno slažem vezano za vašu repliku i diskusiju. Hvala. Treću i posljednju repliku na ovo izlaganje iznosi poštovani Josip Đakić. hitnost nema nikakvog opravdanja no međutim niste uočili da ovaj zakon apsolutno nije bio potreban doći u proceduru koji legalizira sve one koji će biti primljeni bez javnog natječaja, bez oglasa, bez kvalifikacija, bez ikakvih, probnog rada, stručnog ispita, bez ičega. Želi se legalizirati takove koje se prime na rad u ured predsjednika, ured predsjednika Sabora, kabinet ministara. Njih se želi ovim izmjenama zakona staviti da mogu biti premješteni i razmješteni po potrebi službe na druga radna mjesta. O tome se radi uvaženi kolega i to jasno ovdje piše samo treba pročitati i dokučiti što se skriva u ovom zakonu. nije nikakve potrebe imao donositi se jer ured predsjednika ima ovlasti da svojim pravilnikom odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju na radno mjesto.

državna uprava je nešto posebno o kojem moramo voditi računa i pitanje funkcioniranja državne uprave i ljudi koji rade u toj državnoj upravi mora biti transparentno. Ako ponavljam i nadalje nemamo podataka tko radi, tko odlazi, koliko radi onda to ni ne može biti transparentno. Mi možemo govoriti o bilo kakvim zakonima ali ako se iza zakona kriju neke druge stvari a to je pitanje ovaj političkog nepotizma ili političke iskaznice onda ni najbolji ovi zakoni nam neće pomoći ako to nije transparentno. Stavove Kluba HDZ-a o ovom zakonu približit će nam poštovani kolega Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo pričekat ću leteću izmjenu predsjedavajućih. Uvodno bih rekao primjedbe koje su možda neki od kolega možda već iznijeli a čini mi se da ih je bitno izreći jer se radi o principu rada Vlade ali i Parlamenta na rekao bih nezadovoljstvo sviju nas. Dobili smo ponovo po treći puta u godinu dana izmjene zakona ako računamo i pročišćeni tekst ajde da to ne brojim, posebno treću izmjenu Zakona o državnim službenicima u godinu dana. Možda to slijedi nekakvu ideju da se za deset izmjena u godinu dana dobije zlatni sat ili nešto slična nagrada. Međutim slažemo se sa iznesenim ocjenama da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban. Prva velika primjedba je na ovaj zakon da predlagatelj traži da se zakon raspravi u parlamentu po hitnom postupku. Iz dva razloga, kao prvo dobronamjerna primjedba na stranici dva vašega materijala razlozi za hitni postupak nisu sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, to je bilo nekad dok vladajući nisu izmijenili poslovnik za koji smo čuli da još uvijek nije dobio službenu objavu u Narodnim novinama. Dakle ako se pozivate na članak 159. Poslovnika onda pročitajte što u njemu piše. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku propisani su člankom 162. Poslovnika i to bi već bilo dovoljno da vam je netko zbog ove greške da ne kažem namjere vratio zakon na doradu. Kao druga važna primjena u toj istoj točki 4. Piše da se zakon donosi po hitnom postupku su državni razlozi da se osiguraju pretpostavke za uspostavu boljeg funkcioniranja ureda predsjednika RH. Kao prvo Kao prvo nameće se zaključak da je Vlada zaključila da ured predsjednika Republike ne funkcionira dobro. to je ne samo stručna, čini mi se i politička ocjena Vlade. Ne znam koje primjedbe Vlada ima na funkcioniranje ureda predsjednika. To se iz ovog obrazloženja ne može vidjeti. Ali može se vidjeti nešto drugo. To obrazloženje koje ste naveli nije razlog da se zakon donosi po hitnom postupku. da bi se zakon mogao donositi po hitnom postupku može se dogoditi samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Samo iz tih razloga i onog zahtjeva Vlade za usklađivanjem sa pravnom stečevinom EU može se zakon donositi po hitnom pokupsku. I kao ovo ostane kao prijedlog zakona po hitnom postupku mi ćemo time povrijediti Poslovnik o kojem smo danas već govorili. Nema razloga za hitnost ovog zakona osobito kada uđete u suštinu teksta i vidite zbog čega mi uopće donosimo zakon. I možda je shvatljivo da je Vlada u početku svog mandata baš mijenjala Zakon o državnim službenicima jer je trebala korekcije da bi mogla postaviti svoje ljude na mjesta koja koja drži bitnima za funkcioniranje državne uprave. Možda je tada izmjena Zakona o državnim službenicima bila zbog potreba 500-njak ljudi koje ste željeli političkim načinom nametnuti u sustav državne uprave. I slažem se ovdje s kolegom koji je govorio u ime kluba HNS-a da treba i pohvaliti ne iznimno nego često ako je potrebno, državne službenike jer i ovi materijali koje imate pred sobom rezultat su njihovog rada. Nije problem u državnim službenicima, problem je u državnim dužnosnicima koje smo prije dva tjedna posebno nagradili novim višim plaćama, jedan mali odabrani krug od njih a nakon dva tjedna smo svima linearno smanjili bruto primanja i to mislimo da je dobra i pametna politika ove Vlade. To je katastrofa koja se samo produbljava, to je samo kriza koju produbljavate ovakvih odlukama. Zbog toga mislimo da je problem da vi ovim zakonom ponovo narušavate sustav. Nakon potreba 500 ljudi zbog kojih ste prvi puta mijenjali zakon, kada čitamo ovaj tekst vidimo da je ovaj zakon pripremljen zbog dvadesetak ljudi kojima su dosadašnja rješenja u zakonu smetala. A to je poprilici ono što je bilo rečeno, prvo smo uredili način da ljude u državnu službu primimo bez natječaja, bez kvalifikacija, bez stručne spreme, bez stručnog ispita isključivo po političkoj podobnosti. To smo učinili. Ti su ušli u razna ministarstva u razne kabinete ministara. Ne stignemo a nije možda ni prilika govoriti o mišljenju onih koji se susreću s tim stručnjacima kakvo je mišljenje o njihovim znanjima. Ali bit će prilike vjerojatno da i o tome razgovaramo. A nakon što smo ih namjestili dakle bez ikakvih kriterija sada ćemo ih posebno zaštititi. Kako ćemo iz zaštiti? Ovim zakonom i reći ćemo svi oni koji su primljeni u kabinete ministara bez natječaja, bez kvalifikacija potrebnih za ta radna mjesta u trenutku kada prestaje mandat njihovog ministra bit će raspoređeni na slobodna radna mjesta u tim istim institucijama u koje su primljeni. I sada se vidi da ste to htjeli postići od samog početka. Htjeli ste zamijeniti državnu upravu nekim novim ljudima, ljudima koji vama odgovaraju zbog političke podobnosti bez obzira na to kakve su njihove kvalifikacije da obavljaju te poslove. to je danas evidentno iz zakona koje ste predložili. Nažalost to nije sve. Kada gledate dosadašnji zakon vi ste zbog dvadesetak ljudi kojima nije odgovarao promijenili jednu rečenicu a to je da su svoja prava ostvarivali u onim tijelima u koja su bili premješteni. I onda se netko dosjetio jadu da će za dvije ili ne dao Bog tek tri godine kada padne ova vlast i kada ode ministar sa svojeg mjesta ti ljudi morati otići na cestu s onom pričom koju smo slušali oni će doći s vladajućima i s vladajućima otići. Ne, sada više neće otići jer će biti raspoređeni na slobodna radna mjesta u institucijama u koja su došli bez natječaja. To je ono što piše u ovom zakonu. A to je posljedica loše nomotehničke izrade ovog zakona jer institut premještaja koje bi trebalo biti pravilo kod vas je iznimka pa ste prvo unosili iznimke svih mogućih članaka 74., 76.da bi kasnije govorili o suštini a to je premještaj po potrebi službe određenih ljudi u sustavu državne uprave. I ono što se cijelo vrijeme pitamo, zašto ova Vlada uvijek i jedino eksperimentira osim sa cijelim narodom samo sa državnim službenicima? Za sve ostalo ste imali razumijevanja ali državni i javni službenici su onaj dio s kojim treba eksperimentirati, zato što se drugdje vjerojatno ne usudite dirati pa je najlakše vršiti stalne promjene u državnoj službi, a sutra ćemo ponovo konstatirati kako je državna uprava glomazna, spora, neefikasna, nedovoljno educirana itd. Ovim načinom da se godišnje tri puta mijenja Zakon o državnim službenicima nećete postići efikasnu, dobro organiziranu, malu i dobro plaćenu državnu upravu. Postići ćete upravo suprotne efekte. I sada tim zakonom petrificirate stanje, sve one koje ste zaposlili bez natječaja rasporedit ćete na slobodna radna mjesta a u isto vrijeme ćete još zadržati one koji su državne službenike koji su mijenjali kolege koji su putovali između različitih institucija odnosno državnih tijela. Jer da je neko da to pojasnim iz Sabora ili iz Ministarstva vanjskih poslova bio privremeno premješten na rad u Vladu RH već već ste u Ministarstvu vanjskih poslova na njegovo mjesto uzeli drugog čovjeka. Za tri godine ovaj bi se iz Vlade trebao vratiti u ministarstvo. S obzirom da mu je mjesto popunjeno nije se mogao vratiti. Sada će se temeljem i snagom ovog Zakona morat vratit na svoje radno mjesto, ali će tamo već sjedit neki kolega koji je njegove poslove obavljao u tom istom razdoblju. Tom kolegi nećete moći dati otkaz jer on ništa nije kriv za činjenicu da imate dodatni teret zapošljavanja onih koje ste privremeno premjestili na druga radna mjesta. ponovo zamoliti Vladu, znam da smo to činili mnogo puta i do sada uvijek bez uspjeha, da povuče prijedlog ovog zakona po hitnom postupku jer ovaj Zakon nema niti jednog elementa zbog kojeg bi se trebao donositi po hitnom postupku osim ako vi mislite da je ured predsjednika pred rasulom i u tako lošem stanju da je hitno potrebno mjerama ovog zakona urediti radne odnose u Uredu predsjednika Republike što vam je obrazloženje ovog zakona. Ali ako to nije tako i ako Vlada nije takvu ocjenu donijela o Uredu predsjednika onda vam predlažemo prvo da skinete hitnost ovog postupka, da ovaj Zakon raspravimo u dva čitanja. Ovaj zakon nije u potpunosti obuhvatio sve on što bi se u Zakonu o državnim službenicima moglo promijeniti i trebalo promijeniti, a nakon toga da u dva čitanja vas uvjerimo da ovaj način zapošljavanja u državnoj upravi nikome neće pomoći nego će samo rodit nove probleme kojima smo bili svjedoci I na kraju, osim ove vrste kadroviranja istovremeno ste počeli političkim pritiscima kadrovirat čak i tamo gdje ne smijete, gdje vam zakon brani pa ste najavili recimo smjenu ravnatelja Državne škole za upravu koji je imenovan na mandat od četiri godine samo zato što on iz nepoznatih razloga nekomu ne odgovara. osim što ste Državnu školu tri ili četiri puta do sada selili, školu koja je jedna od obveza koju je preuzela hrvatska Vlada u raspravama sa Europskom komisijom, ono što je bilo traženo od 2003. godine od Republike Hrvatske da napravi nezavisnu javnu ustanovu koja će se baviti edukacijom i državnih i lokalnih službenika sada ponovo stavljate pod politički nadzor. To nikom od nas ne treba, to neće biti mjera kojom ćete bilo šta pospješiti u radu državne uprave. Bojim se da ćete ju samo bitno unazaditi. što je vrlo zanimljivo u ovim palijativnim promjenama svih zakona koji se tiču državne uprave. Nezadovoljstvo službenika činjenicom da se o njihovim radnim odnosima raspravlja svakih nekoliko mjeseci, činjenicom da neke službenike pretvarate u svoje poslušne državne dužnosnike i njima dižete plaću, a onda predsjednik Vlade u svom klasičnom načinu preko televizije poručuje svima i javnim i državnim službenicima da će im nakon što im je ugovorom zagarantirao neka prava sad ta prava umanjiti. vidljivo i iz ovog zakona, to je politika Vlade koja luta i koja nije u stanju sustavno riješiti izgleda niti jedan problem. Sasvim sigurno ne one u gospodarstvu, a isto tako niti u državnoj a ni javnoj upravi. Zbog ovih razloga pozivamo vas ponovo da ne vrijeđate Poslovnik koji je propis kojeg se moramo držati, da skinete hitnost u prijedlogu ovog Zakona, da se ovaj zakon raspravi u dva čitanja, ali da prethodno razmislite da li su ova rješenja uopće dobra. Probajte se odmaknuti od političkog diskursa i razmišljajte da vaše mjere, vaši zakoni i vaše intervencije rješavaju ne samo o pitanju sudbina tih državnih službenika, nego da rješavaju i pitanje o kvaliteti državne uprave na koju se svi često puta pozivaju. Zbog ovih razloga klub HDZ-a bit će sigurno protiv ovog zakona, a pozivam i predlagatelja da dobro promisli prije nego sa ovakvim prijedlozima dolazi pred Parlament. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo 7 replika iz vašega kluba. Josip Borić, izvolite. Kolega Mlakar, vi ste u svojoj raspravi spravom upozorili na ovaj dio zakona koji se tiče hitnog postupka. Sad ću vam navesti svoj primjer. Ja sam prije 8 mjeseci pripremio raspravu na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava, P.Z. br. 93. Tu raspravu ne znam što ću s njom napraviti jer je hitni postupak izglasan s 1.6.2012. godine 81 glas za i 40 protiv. Mi već 8 mjeseci imamo zakon po hitnom postupku u hitnoj proceduri, a nismo ga raspravili. Sad ne znam da li da bacim tu raspravu, hoćemo li mi uopće raspravljati o takvom zakonu ili što učiniti. To je način na koji ovaj naš Dom radi. Tako da se nemamo što čuditi kad i ovakvi zakoni koji po nikakvim, ama baš nikakvim kriterijima ne mogu zaslužiti pojam hitnosti postupka završavaju na raspravama isti tjedan kad dolaze gotovo i materijali. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Mlakar, slažem se u svemu sa onim što ste vi sada u ime kluba rekli. Ja bih vas podsjetio na još jednu dimenziju koju su ove brojne izmjene Zakona o državnim službenicima pretrpile u proteklih godinu dana. Vi se dobro sjećate da smo, kako smo komentirali prijedlog izmjena i dopuna zakona kada su ukinuti ravnatelji uprava u ministarstvima, kada je ukinuta dužnost državnog tajnika, kada se govorilo o profesionalizaciji, kada se govorilo o o smanjenju broja državnih dužnosnika. I znate kakav je epilog nakon te čuvene izmjene da je danas u Vladi RH, u svim ministarstvima u odnosu na vrijeme kada je HDZ vodio Vladu i kada je bilo ukupno što ministara, što državnih tajnika 84 u Hrvatskoj vladi pri tome podrazumijevajući sva ministarstva, danas vam je situacija da je 97 pomoćnika ministara kao državni dužnosnici, da je danas 22 člana Vlade i 20 zamjenika ministara. Dakle, kada smo govorili o tome da će se smanjiti broj državnih dužnosnika sa jučerašnjim danom je on gotovo udvostručen. I tome nije kraj. Naime, još svi ministri nemaju svoje zamjenike pa prema tome ja se bojim da ćemo do kraja ove godine udvostručiti broj državnih dužnosnika. I ako još k tome dodamo i ovu ekipu koja se ovim izmjenama zakona omogućuje da ulazi u ministarstvo zajedno sa ministrom ili u Ured Vlade zajedno sa predsjednikom Vlade ja mislim da ćemo temeljem tih izmjena zakona imati negdje oko 40 osoba koje su uključene u rad ministarstava, a koje su ušle mimo Zakona o državnoj upravi. Kolega Bačić potpuno ste u pravu, ali nemojte se bojati. To što raste broj državnih dužnosnika nužno ne mora biti loše. Jer vidjeli smo tendenciju Vlade da tim dužnosnicima uglavnom raste plaća. Znate, to je kao Orvelova '84. prvo ćemo dići dužnosnicima plaću 5 ili 6 tisuća kuna, a onda ćemo im smanjiti 200 ili 300 i svi će vam sa smiješkom reći kako njima to nije nikakav problem. I ja sam uvjeren da svim ovim dužnosnicima, osobito ravnateljima Zavoda za zdravstveno pa onda mirovinsko osiguranje koji imaju različite plaće i to javnost treba znati, ali vrlo visoke, dok njihovi zamjenici imaju iste plaće i nitko iz Vlade nije uspio obrazložiti zašto je to tako pa su i njihovi pomoćnici postali dužnosnici za nadati nam se svima da će taj trend, ta zaraza dužnosnička se nastaviti i da će do kraja mandata ove Vlade možda svi građani RH biti dužnosnici pa će nam onda vjerojatno biti i lakše podnijeti ovu krizu s takvim novim plaćama. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mlakar vi ste samo potvrdili ovdje što je jasno vidljivo da je ova Vlada odustala od depolitizacije državne uprave i profesionalizacije. Dakle, kad ne znaš što ćeš napraviti onda posljedica toga je da u godinu dana tri puta mijenjaš zakon. Međutim, vrlo interesantno je da ovima kojima ste govorili kojima je prije tjedan dana dizan koeficijent sad im se taj koeficijent smanjuje za 3%. Sad možete misliti koliko će samo Vlada potrošiti novaca na izdavanje jednih i drugih rješenja jer ako je Vlada rekla da neće smanjivati osnovicu nego će smanjivati koeficijent onda su vjerojatno prije tjedan dana znali da će ti koeficijenti biti 3% manji pa su ih mogli odmah manje napraviti, ne bi ih sad trebali smjenjivati. No, rezultat tog neznanja je makroekonomski pokazatelji kakvi jesu. Jer svi ti silni ljudi su trebali nešto i odraditi u državnoj upravi, servirati nekakve zakone koji bi potaknuli gospodarstvo ali u konačnici danak plaćaju oni koje nitko ne pita ništa a to su državni službenici i namještenici. I rezultat te cijele priče je smanjenje njihove plaće od 3%. Iako, sjetite se kad smo prije tjedan dana tu raspravljali o božićnici tih istih državnih službenika i namještenika tada je ministar Mrsić nas sve uvjeravao da nije istina, da mi pričamo gluposti, da obmanjujemo javnost da će se smanjivati plaće. Sad bi bilo zgodno izvaditi fonogram te njegove rasprave i dati svim državnim službenicima i namještenicima što je ministar govorio prije tjedan dana, što je govorio danas, a istovremeno poslati jednu opomenu ili

bavili se financijama pa vam je to područje jako dobro poznato. Mi smo imali prilike razgovarati sa sindikatima i u vrijeme dok smo obnašali vlast i nikad ti razgovori nisu bili ugodni za onog tko je na vlasti, ali nastojali smo naći zajednička rješenja i saslušati sve ono što je recimo Sindikat državnih službenika i službenika u lokalnoj samoupravi nama često puta sugerirao. Sada vam je čelnik tog sindikata kao i ostalih sindikata čelnici koji su dobili prilike biti u medijima rekao da ih je ova Vlada izigrala. Jer su oni pristali na smanjenja nekih svojih prava potpisujući ugovor da se neka prava kao što je plaća neće dirati. Sada su dobili ni dva tjedna kasnije najavu da će bruto plaća padati i to na način da će smanjivati koeficijente. I zbog toga se pridružujem kolegi Blažekoviću, državni službenici o kojima često se govori u negativnom kontekstu to ne zavrjeđuju. Dapače, ilustrirat ću ponovno, sve ove hrpe papira koje stoje pred vama na temelju kojih mi radimo u Saboru kao i sve ono što je proizvelo uopće te papire plod je rada državnih službenika. Tih o kojima često govorimo u najnegativnijem mogućem kontekstu bez ikakvog razloga. I ponovit ću, nije problem u službenicima, problem je danas osobito u dužnosnicima i u tome tko sve postaje voljom Vlade i silom zakona dužnosnik u RH. A onda je refleksija njihovog rada ovo što imamo danas. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mlakar ja bih samo vas htio nadopuniti da ste zaboravili reći da je bilo potrebno pozornost skrenuti skrenuti na Izvješće Ustavnog suda koji je svojim Izvješćem od 23. siječnja 2013. godine se očitovao o problemima vezanim uz postupak hitne zakonske procedure koji je jasno rekao da se ovim načinom zatire demokratsko pravo na široku raspravu, da nema nigdje u tim hitnim postupcima jasnog obrazloženja zbog čega je zakon po hitnom postupku donesen i s time se Ustavni sud Republike Hrvatske i njegov značaj, unatoč njegovoj važnosti, Ustavnog suda kako vodeće institucije čuvara Ustava, koji jamči demokratski poredak, stabilnost i zaštitu ljudskih prava njegovo upozorenje svjesno i namjerno ovim zakonom se ignorira. Odgovor na repliku, Davorin Mlakar, Međutim, znate Vlada će se pozivati na eventualne odluke Ustavnog suda jedino kada će on naći za shodno pohvaliti Vladu zbog njenog rada. Bojim se da takvih predmeta u budućnosti će bit sve manje ili ih neće biti uopće i da će jednostavno se Vlada oglušiti na mišljenje Ustavnog suda jer joj je to najlakše. Vlada nema kontra argumenta Ustavnom sudu reći zbog čega je potrebna ova ishitrenost i ova olaka brzina donošenja propisa, osim da se udovolji, kao što sam rekao u svom izlaganju, potrebama dvadesetak ljudi koji su nezadovoljni rješenjem svog radnog statusa kako im je to omogućio sadašnji zakon na koji smo isto tako imali primjedbi i za koji držimo da nije dobar. A ovo što je govoreno to je samo produbljivanje politizacije državne uprave, to je ona obveza koju odavno imamo prema EU da ćemo tu upravo depolitizirati, a radimo upravo suprotno. Neće to završit na dobro, samo je pitanje kada će se osvijestiti oni koji bi o tome trebali vodit računa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa mislim da ste kolega Mlakar ukazali na ključne aspekte ovoga zakona u vašem izlaganju, a bilo bi dobro možda da nam je i predlagatelj pojasnio doseg izmjena članaka 74. naročito u stavku 2. i stavku 3., jer on ubiti ispušta 2 elementa postojećeg zakona. Jedan je o tome gdje premješteni službenik ostvaruje prava, pretpostavljam da ova odredba ide za tim da prava premještenog službenika idu njemu in favorem, a bi bilo dobro da smo vidjeli jednu analizu zašto je to tako danas, a u stavku 3. istoga članka više nema kategorije slobodnih radnih mjesta, niti ima instituta stavljanja na raspolaganje. Dakle, obe ove odredbe su očito rađene nakon analize što se dogodilo sa pravima onih državnih službenika koji su premješteni u slučaju eventualnog, kako ovdje piše prestanka mandata ministra. Također mislim da bi bilo dobro da nam je zamjenik ministra dao jedan inicijalni uvid u kvalitetu rada onih ljudi koji su zaposleni u kabinete, a bez da recimo imaju državni stručni ispit. Da li postoji ikakva ocjena rada onih ljudi koji se bave pripremom dokumenata, primjerice za Vladu a da nemaju onaj minimalni uvjet koji se inače zahtjeva za državne službenike. To mislim da bi bila jedna korektna, jedan korektan postupak aktualne Vlade jer čini mi se da možda malo i napamet ovdje govorimo o tome kakav je zaista njihov input. druga stvar koju ste vi dotaknuli je i pitanje koeficijenata. Mislim da se moramo sa pravom zapitati da li oni koji nemaju izabrani mandat od hrvatskih građana mogu imati veći koeficijent od onih koji to imaju? Mislim da to nije pravedno i da to se tiče svih zastupnika u Hrvatskom saboru, mislim da nije korektno da oni koji su u izvršnoj vlasti bez mandata imaju viši, i to ne malo više mandat nego zastupnici u Saboru. Hvala lijepa. Kolega Plenkoviću, probat ću u ovom kratkom vremenu reći ono što mislio sam da treba preskočiti u govoru u ime kluba. Neće vam predstavnici Vlade pružit nikakvu analizu, jer oni to ne smiju napravit. Ja ću vam reći koja je analiza, 20 službenika nezadovoljnih činjenicom da su premješteni recimo iz Ministarstva vanjskih poslova na rad u Vladu i u kabinet predsjednika ili potpredsjednika Vlade ne žele svoj radni odnos prenijeti u tu istu Vladu bojeći se da će za godinu, dvije ili tri kad prestane mandate ovoj Vladi ostati neriješeni, nego se žele na neki način osigurati da svoj radni odnos i prava iz radnog odnosa zadrže u tom ministarstvu iz kojeg su privremeno posuđeni u Vladu Republike Hrvatske. Ovo može biti figura, ne mora biti ni Vlada, ni Ministarstva vanjskih poslova, može biti odnos između ministarstava, između Parlamenta i ministarstava. Zahvaljujući ovom genijalnom zakonu koji je sada na snazi, a to sam govorio kad smo prigovarali tom zakonu, po ovom zakonu je moguće i arhivara prebacit u bolnicu da bude medicinska sestra. To ovaj zakon omogućava, samo je pitanje imamo li mi hrabrosti kako svi potencijalni pacijenti dozvoliti si da nam arhivari budu medicinske sestre. I zbog toga se to još nije dogodilo i zato sam rekao konstantno eksperimentiramo sa državnom upravom, za druge djelatnosti nemamo hrabrosti jer se svi možemo naći u lošoj poziciji gdje ćemo biti korisnici takvih usluga. A s obzirom da je državna uprava često ono područje u kojem se može eksperimentirat, onda smo si dozvoliti

Zahvaljujem se gospodinu Mlakaru što mi je svojom diskusijom, sa raspravom dao priliku da se evidentiram na današnjoj saborskoj raspravi kroz ovu repliku, jer sam zaboravio saborsku iskaznicu danas. Kaže Biblijska: "Da nek baci kamen onaj ko nije griješio.", zato meni nije jasno zašto vi kolege iz HDZ-a bacate kamenje jer vi ne bi smjeli ništa bacati. Što se tiče ove diskusije vezano za političko zapošljavanje, naime ja sam svjedok barem u svom kraju iz kojeg dolazim, u Rijeci, Prigorsko-goranskoj županiji da je svaki puta kada je državna vlast bila HDZ-ova a pogotovo od 90.-2000. i tamo neke a inače svaki put kad je bila HDZ-ova vlast da su doslovno svi ravnatelji, svi direktori javnih poduzeća ili nečega bili članovi HDZ-a kada su birani u mandat, al doslovno svi, od lučke uprave, direktora škole, HZZO-a, Mirovinskog itd., i to ne samo obični članovi nego neobični članovi. Da bili su dužnosnici HDZ-a, dužnosnici HDZ-a, stranaka, ogranaka itd. tako da. Jedanput je kolega Orlović u onom Saboru rekao pa ću ga citirati: "Da i među stranačkim ljudima ima stručnih ali među strukom ima kvalitetnih stranačkih ljudi." Mislim nema pravila tu znači ima tu svega. Međutim to su u pravilu da kažem iznimke. A vi kolega Mlakar nisam siguran da ste toliko baš vjerodostojni. Ja se sjećam kada ste bili ministar uprave, da ste iste slučajeve kad su se žalile jedinice lokalne samouprave na neke situacije rješavali kada je HDZ bio žalitelj, a negativno kada je SDP bio žalitelj. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Drago mi je kolega Komadina, prvo da su vas pustili bez iskaznice u dvoranu i da ste se uspjeli evidentirat. Nije mi drago i nije pristojno od vas na ovaj način razgovarati ali kad već iznosite to da ja nisam bio vjerodostojan, dajte dokumentirajte, pokažite to gdje je Mlakar dao različita tumačenja u korist HDZ-a i suprotno interesima nekih drugih stranka. Mene bi zanimalo to vidjeti. Ja još nisam nikada takvog pisanog traga našao. Dapače imao sam čak problema u vlastitoj stranci kada smo donosili mišljenja koja nekima od naših članova nisu odgovarala. Ali nije ovo pitanje nikakve osobne hrabrosti niti poštenja niti mislim da je to bilo vezano uz ovu raspravu. Vi mislite da nitko iz HDZ-a ne bi trebao raspravljati o lošim da ne kažem nešto grublje zakonima samo zato što su neki ili sav HDZ u obnašanju svoje dužnosti griješio, radio krive poteze. Pa na vama je a vi ste druga i drugačija vlast da to ne radite. Budite bolji od tog HDZ-a ako to možete. A vi ste baš suprotno iz Primorsko-goranske županije meni navodili razloge kako su vladali HDZ-ovci, kako je HDZ postavljao političkom podobnošću sve čelnike svih tijela. Pogledajte si samo što vi radite u Primorsko-goranskoj županiji i kako vaša stranka ordinira ili oktroira ljude koji tamo obnašaju dužnosti, a sve do predstojnika ureda državne uprave, recimo u Istarskoj županiji, profesionalca kakvog ne možete naći pa ga smjenjujete zato, samo zato što je i u vrijeme HDZ-a bio pročelnik ureda. A kvalitetniji od svih ostalih neću koristiti nikakve grube termine. Zamjena koju ste mu mogli naći pa sad ni ne znate kog biste imenovali jer ne možete naći adekvatnu zamjenu. Nemojte pričati o praksi HDZ-a jer nažalost vaša nije ništa bolja. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Mlakar, evo ga slušajući rasprave i vašu posebice raspravu ali odgovore na replike htjela bih vas samo podsjetiti da ste možda zaboravili u svojoj raspravi naglasiti kako zaista ova Vlada nije to više parola, to postaje istina, podobnost je sposobnost, pa tako možemo očekivati i onog ložača da bude postavljen za medicinsku sestru jer on ima i podobnost a ima bome onda s tim i sposobnost. A kažete kolegama ste dobro odgovorili, što se tiče kamenja da ne smijemo bacati, boga mi bacaju stijene oni na hrvatski narod. Ne samo na službenike nego i na sve ostale. I znate kolega Mlakar, ne znam da li ćete se složiti ali evo malo razmišljam, ma koliko tog omekšivača, izbjeljivača, koliko tih medijskih pegli bi trebalo da zaista spere sramotu s donošenjem ovakvih i sličnih zakona i još kad ga tako zdušno svi brane i onda nama predbacuju a što ste vi radili, a oni su kao neka poštena vlast, pa što ste onda naučili od nas. Pa kolega Mlakar, recite im još jedanput. A dobro i ovo je bila replika izgleda. Odgovor na repliku, Davorin Mlakar, niste se javili. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a Nenad Stazić, potpredsjednik. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Predstavnici Vlade, tako mali zakon svega tri članka, a tako puno nerazumijevanja. I to takvog nerazumijevanja da se čovjek pita da li su ovi koji su raspravljali pogotovo tu mislim na kolegu Mlakara uopće shvatili ovaj zakon ili namjerno praveći se ga ne shvaćaju obmanjuju javnost. Ovaj zakon određuje upravo sve suprotno od onoga kako ga je ovdje kolega Mlakar predstavio. Naime kolega Mlakar kaže, u urede predsjednika Vlade, ministarstva, predsjednika Sabora dovodit će se ljudi bez natječaja a ovaj će zakon omogućiti da se njihov status petrificira i da postanu službenici sa ono sa stalnim radnim odnosom. Ne ovaj zakon upravo suprotno određuje. Zadnjim izmjenama ovog zakona određeno je da ne u ministarstva kao što ej to rekao kolega Mlakar nego isključivo u ured ministra, ne u Sabor nego isključivo u ured predsjednika i potpredsjednika Sabora, ne u Vladu nego isključivo u ured predsjednika i potpredsjednika Vlade mogu biti dovedeni službenici bez javnoga natječaja i tamo zaposleni. Kako i koliko dok traje mandat toga predsjednika Vlade, toga predsjednika Sabora, tih potpredsjednika Sabora i tih ministara. Kada njihov mandat prestane oni odlaze s njima. To je novost koju smo zadnji puta uveli u izmjenama ovog zakona. A kako je bilo do tada? Kako je bilo za vrijeme HDZ-a? primljeni su s ceste ljudi i bez natječaja, a onda su njihov status petrificiran odmah kako su primljeni. I kada je ministar otišao oni nisu odlazili s njim oni su ostajali u sustavu. Ja sam kada smo izmijenjali taj zakon govorio o svom slučaju, svom primjeru, kada sam u zadnjem mandatu prošlom mandatu dakle kada je HDZ imao većinu bio predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Administrativna tajnica u tom odboru otišla je u penziju i trebalo je dovesti novu tajnicu. Naravno najprije iz sustava, dakako, ne izvana. Tajnik koji je bio tajnik Sabora u vrijeme HDZ-ove većine mi je ponudio dvije osobe. Ja sam s njima obavio razgovor. Prvo s jednom, pitam kad ste se vi zaposlili u Saboru? A ona kaže 2007. A gdje ste se zaposlili u Saboru? u Klubu HDZ-a a u klubovima se moglo zapošljavati činovnici, znači službenici bez natječaja, što je donekle logično jer klub ima pravo valjda dovesti svoje ljude pa i svoje članove da im tamo pomažu. I koliko ste bili u Klubu HDZ-a? godinu dana. I što je onda bilo s vama? Onda sam otišao u neki odbor. Pozovem drugu na razgovor koju mi tajnik, isti slučaj samo godinu dana kasnije zaposlena. Kroz Klub HDZ-a je dovedeno u ovaj Sabor, ja ne znam broja ja sam za ove dvije ustanovio, ne znam koliko službenika koji su primljeni bez natječaja, a onda su u sustavu ostali jer ih se nije jer oni nisu otišli van iz kluba. Kod izmjena ovih zakona, zadnjih izmjena mi smo rekli ne, to se neće više raditi. ministar ima pravo formirati svoj ured sa službenicima kojima vjeruje ali kada njemu prestane mandat bogami prestaje mandat i njima. Oni u sustavu ne ostaju. E sada o čemu govore ove izmjene? Ove izmjene ne govore o tima, nego govore o onima koji u kabinete dolaze a da već jesu negdje službenici. Možda ih je HDZ primio za službenike. Ne znam, tko ih je primio i pod kojim uvjetima. Ali oni kada ulaze u ured predsjednika pa dakako da moraju sačuvati svoj status koji su već do tada imali, dakle da se njihov položaj ne bi tumačio u ovom revolving sustavu znači da moraju otići zajedno sa ministrom, a došli su prije 15 godina ili prije 10 godina ili za vrijeme HDZ-a i imaju svoja zajamčena prava iz radnog odnosa da se ne bi taj zakon zadnji put izmijenjen zakon i na njih odnosio. Ove su izmjene nužne. Što one kažu? Kada netko uđe u Ured predsjednika Sabora ili predsjednika Vlade, a da je već bio državni službenik znači da je radio negdje drugdje kao državni službenik, pa kada predsjednik Sabora prestane biti predsjednik Sabora, a predsjednik Vlade prestane biti predsjednik Vlade da taj ne bi letio skupa s njim. Ovaj zakon štiti te on štiti njihova radnička prava, njihova službenička prava. ja sada stvarno ne razumijem zbog čega je potrebno to što tu vrlo jasno piše tumačiti posve oprečno, osim ako se time ne želi zavarati one koji ovo prate novinare, ne znam javnost uopće ili netko ima stvarno problema sa shvaćanjem vrlo jednostavne stvari, ali vrlo jednostavne stvari. Sada sam potpredsjednik Sabora Sabora i zatekao sam u tom uredu neke službenike, da ne donesemo ovaj zakon po zadnjim izmjenama oni su službenici dugo, da ne donesemo ove izmjene, kada meni prestane mandat potpredsjednika Sabora neko bi mogao tumačiti, e i vama je prestao radni odnos. Zato ovo kažemo, zato donosimo ovaj zakon. ako je netko već bio službenik, ako dolazi iz drugog ustrojstvenog tijela iz drugog ministarstva, ako dolazi u kabinete na njega se neće primjenjivati onaj revolving sustav jer on ostaje samo za one koji su dovedeni mimo natječaja. Pa jel to problem shvatiti? Pa ja ne shvaćam da je to tako teško razumiti? … Vi se možete i dobacivati ako je to vaš stil, mogu ja i to podnijeti. Dakle, ovdje vrlo ovdje kristalno jasno što se ovim zakonom hoće postići. E sada, kažete Ured predsjednika Republike, pa naravno da i Ured predsjednik Republike jer se može dogoditi da netko iz sustava činovništva ode na posudbu u Ured predsjednika Republike, a kada predsjedniku istekne mandat pa da ne bi i njemu istekao mandat njih se ovim zakonom štiti. Dakle, ponavljam jasno, ne one koji su došli u revolving nego oni koji dolaze kao službenici jer to već jesu godinama da im ne prestaje radni odnos. E sada toliko o zakonu, tri članka ima. Pa da ima 103 još bih shvatio da ga se može ne razumjeti, ali da se ne može shvatiti tri članka, vrlo jasno napisana. A sada, ajde o praksi malo. Pa neću govoriti o Buljubašićima pa gospodo moja draga pa kako vam nije neugodno optuživati ovu Vladu nakon krimena Buljbašića? Pa čovjek vam je u stranci radio a primao plaću u javnom poduzeću. I to ste napravili namjerno i znali ste svi gdje prima plaću i svi ste ga tamo gledali u stranci kako radi i i sada vi nekome prigovarate zato što želi zaštititi službenike pa i one koje ste vi doveli bez natječaja ali su sada službenici. Zaštiti ih i to ih moramo zaštititi. Eto, to su razlozi zbog kojih se ovaj zakon predlaže, to su razlozi zbog kojih ćemo ovaj zakon izglasati da bismo te ljude službenike zaštitili. Hvala vam lijepa. Sada ćemo krenuti na replike. Davorin Mlakar je prvi. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Potpredsjedniče Staziću ja ću smatrati komplimentom da ste u ime kluba ustvari meni držali predavanje a niste govorili o stajalištima kluba ali pokušat ću u ovom kratkom vremenu vam odgovoriti. Ne znam što ste po struci, ali drago mi je da ste mi rastumačili kako valja razumjet ovaj Zakon. I ja sam mogao naslutiti što ste vi htjeli postići ovim zakonom, ali to tako niste napisali. Ja naravno neću govoriti o svojim iskustvima, nisam bio potpredsjednik Sabora. Ali bio sam ministar '94. godine. Isto tako sam zatekao čitav niz državnih službenika koje sam od nekoga naslijedio, koji su imali radni odnos u državnoj upravi i nastavili su raditi i prije i nakon mene u tom istom sustavu. Želim vam reći sljedeće pa ću vas uputiti. Članak 74b. državni službenici raspoređuju se na radna mjesta u kabinetu ministra na određeno vrijeme do dana prestanka mandata ministra. Državni službenik možete biti sada po ovim novim izmjenama dvije vrste – jedan koji je hajde da tako kažem karijerni i drugi da se ne koristimo ovim vašim revolving štosevima koje smo čuli, ali vam je govorio kod predstavljanja zakona zamjenik ministra o ugovornim službenicima mada o tom teorija ima različitih stajališta ali nebitno. Dakle, možete postat službenik koji već jeste bili i ranije ili ćete postat službenik onog dana kad ćete dobit rješenje o rasporedu a primljeni ste s ceste ovo što vi govorite o Buljubašićima i A pod člankom 3. kažete po prestanku mandata ministra službenici iz stavka 1. to su ovi naprijed u tim istim kabinetima raspoređuju se na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. O tome mi govorimo. A upozorit ću vas kad mi već tumačite zakon i Kabinet ministra je ministarstvo. I Kabinet predsjednika Republike i Ured predsjednika to vam je organizacijska jedinica te institucije Dakle u stavku 1. su državni službenici koji se raspoređuju na radna mjesta u kabinetu ministra na određeno vrijeme do dana prestanka mandata ministra, Ako se na radno mjesto iz savka 1., dakle u kabinet ministra, raspoređuje državni službenik istog ili drugog državnog tijela, znači državni službenik koji je već državni službenik, ne koji dolazi sa ceste, koji je već državni službenik odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o premještaju. Znači, premješten je, ostaje državni službenik. Po prestanku mandata ministra službenici, dakle ovi službenici koji su i bili službenici raspoređuje se na radna mjesta jednake složenosti poslova u državnom tijelu iz kojeg su bili premješteni. Pa bili su premješteni i od nekuda. Znači već su bili zaposleni, pa su zato premješteni. I složenosti iz kojeg su bili premješteni za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju zato da ga se ne bi moglo degradirati. Znači, da sačuva svoju poziciju iz koje je bio posuđen. Pa je li to teško razumjeti ljudi božji? Hvala ovoj svojoj raspravi raspravljali na jedan dosta zanimljiv način. Ja sam vidio da ste vi poznati pisac satire i meni je ta rasprava izgledala na takav način. Teško je objasniti ovakav zakon, ali vi ste pokušali. Možda je vrijeme da napišete i pokoju novu satiru recimo kako je kovan državni ustroj u vašem mandatu. Bilo bi tu štošta dobroga za poručiti kroz i takovu jednu formu hrvatskoj javnosti. Međutim, mi govorimo o nekim činjenicama, a za to već postoji i iskustvo. Mi smo imali ministre koji su došli i neki su i otišli već i nakon nekoliko mjeseci netko malo duže, netko malo kasnije. Bilo bi dobro da nam zamjenik ministra kaže jesu li ti koji su možda došli temeljem tog zakona bez natječaja u te kabinete ili urede kako vi kažete i otišli s tim ministrima, pa da mi onda kažemo eto to je zaista zakon koji se poštuje. Pitanje je jesu li. Ne znamo, mi to ne znamo. Od kud da znamo. Od tih ljudi ništa ne zna. Kažete u mandatu HDZ-ove vlasti ljudi su došli s ceste i ostali. Jednostavno rečeno s ceste i ostali. A sad navodim primjer jednog pravosudnog postupka koji se vodi na temelju zahtjeva DORH-a gdje se za neke čelne ljude, jednog javnog poduzeća traži 12 godina zatvora zbog toga što su zaposlili na natječaju ljude ali ne one koji su tobože odgovarali uvjetima nego neke krive. Pa to je strašno! A mi imamo zakon gdje ljudi ulaze u sustav državne uprave koji nas koštaju 50 milijuna kuna u 4 godine bez javnog natječaja. Sad zamislimo taj odnos kako to lijepo prema javnosti izgleda. A kako to izgleda? Pa imali smo nedavno Odbor za predstavke i pritužbe. Policijska uprava Istarska pa nekoliko ljudi ima načelnička rješenja samo jedno je mjesto načelnika policijske uprave. Pa to je strašno! A svi imaju rješenja za isto radno mjesto. To je to. Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Krenimo od zadnjeg. To vam je vaš predsjednik stranke Karamarko uveo da je za isto radno mjesto šest rješenja izdao. Pa znam ja ako vi ne znate ili se pravite ne znate ili se to ne usudite reći. A sad ovako pitate da li je netko otišao sa ministrom? Je. Ne znate, ali ja ću vam reći. Ministrica Holy je imala svoju predstojnicu ureda kad je otišla ministrica Holy otišla je i predstojnica ureda. Eto, vrlo jednostavno. Ne, otišla je u SAD, u SAD je otišla. Dakle, nemojte misliti da je ostala Dakle, nemojte misliti da je ostala ili da se zaposlila u nekom drugom tijelu državne uprave jer to ne radi ova Vlada. Ova Vlada ne radi Buljubašiće. Pa to je vaša praksa, vaša praksa. A što se tiče satire, da mogla bi se napisati jedna dobra satira ali o onima koji ne znaju razumjeti jednostavne zakone. Bili bi jako smiješni. koji govori o tome da na radna mjesta iz članka 74.b stavka 1. ovog zakona osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme bez prethodno provedenog javnog natječaja, odnosno oglasa za prijem u državnu službu. I onda takve osobe koje će biti u članku 74.b u stavku 1. u stavku 3. mogu se rasporediti po prestanku ministrovog mandata tamo gdje ima mjesta kaže i gdje ispunjavaju uvjete, ako nema slobodnog radnog mjesta na koja se mogu rasporediti odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog zakona o stavljanju na raspolaganje. Pa mislim o čemu govorimo? Zašto želite zamagliti ovu stvarnost koja je pred nama? Znači takve nestručne, bez položenog stručnog ispita, bez odrađenoga staža, bez ikakvih performansi koje bi zadovoljavale kriterijima želite ih poslije zaposliti u državnoj službi kao državne službenike. Ja ne vidim zašto želite preskočiti ovaj stavak 3. članka 74.b u kojem se jasno govori da po prestanku mandata ministra službenici iz stavka 1. ovog zakona će biti raspoređeni. Pa to jasno piše. Zašto mislite da ne znamo čitati? Zašto mislite da ne znamo pogledati u zakon? Zašto mislite da Ustavni sud koji vam je jasno rekao da ignorirate njegova mišljenja i stavove o hitnosti postupka, a sada želite to nametnuti kako bi spasili radna mjesta onima koji su eventualno ugroženi. Ili zaposliti oni koji eventualno trebaju u Uredu predsjednika da spase gospodarsku situaciju u Hrvatskoj. **Zgrebec, Dragica stvarno ne mogu ovo shvatiti. Vi citirate stavak 74.b stavak 3., a taj se stavak 3. mijenja, on se mijenja, baš se taj stavak 3. mijenja koji ste vi sad citirali. I kako se on mijenja? Pa pogledajte što vam piše, 74.b stavci 2. i 3. mijenjaju se pa glase. Pa jel' vi, vama sad 5 puta čovjek objasni nešto i vi to ili ne možete ili nećete razumjeti. Mladen (SDP)** Hvala potpredsjednice. Kolega Staziću vi imate ipak neke zablude jer imate iskustva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kako se radi. Određeni ravnatelji, odnosno Zavod za hitnu medicinu raspisuje natječaj, pošalje službeni zahtjev Zavodu za zapošljavanje 24.12.2012. godine za prijemni zahtjev. Raspisuje se natječaj, 25.12.2012. godine. Znači, počinje na Božić, a završava 1.01.2013. godine. Evo, to je kako se služe i kako se radi. sve ove replike dosad su bile o temi. Molim vas, imamo još jednu repliku pa ćemo dati stanku. Andrej Plenković, izvolite kolega. sabora. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora kolega Stazić vi ste naveli jedan primjer da bi ove izmjene koje sada predlaže Vlada pomogle da netko tko radi u vašem kabinetu a trenutno je državni službenik da ne bi ostao bez posla. Jesam ja vas dobro razumio? ja mislim da to nije točno. Ako je vama netko danas državni službenik i trenutno radi u vašem kabinetu već po postojećim odredbama zakona on nikako ne može ostati bez posla. Meritum ovih izmjena i ono o čemu sam replicirao kolegi Mlakaru možda nam predstavnik Vlade nije dovoljno dobro objasnio, meritum je da se ispušta druga rečenica članka 74.b stavka 2. koja govori o tome gdje državni službenik koji je premješten ostvaruje svoja prava. Znači, temeljem analize ovih situacija gdje je netko bio djelatnik nekog odjela došao je negdje u kabinet, da li su njegova pravo povoljnija u novom tijelu gdje je premješten ili gdje su bila. To je meritum koji mislim da u uvodnom izlaganju zamjenika ministra možda nije dovoljno dobro naglašeno. Isto tako u sada budućoj izmjeni stavka 3. više nema kategorije slobodnih radnih mjesta već se ide za to da se netko tko je premješten u kabinet fiksno, bez ikakve dileme, vrati na radno mjesto odgovarajuće struke s kojega je došao bez obzira da li su ona popunjena. Tako da je moja replika vrlo jasno usmjerena, mislim da vi što ste nama pokušali rastumačiti na primjeru nekoga u vašem kabinetu ne stoji. Ove vam promjene u tom smislu neće pomoći, a bilo bi dobro možda da se uključi i zamjenik ministra pa da nam pojasni sadržajno pojasni sadržajno koja će netko povoljnije ostvarivati u odnosu na ovo što imate i ovo što se nigdje ne spominje, a to je članak 80. stavak 4. koji govori o trajnom i privremenom premještaju gdje kaže službenik koji je privremeno premješten u drugo državno tijelo ostvaruje sva prava iz državne službe u državnom tijelu iz kojeg je premješten. Dakle, sad se vraćamo u generalni režim iz posebnog režima koji je ova Vlada donijela prije koliko? Godinu dana otprilike. O tome mi govorimo. Ne govorimo mi o nečemu što se tiče ovih koji su došli van sustava državne uprave. Držim se zaista i slova zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Plenkoviću da objasnimo. Dvije su vrste službenika koji rade u kabinetima. Jedni su u kabinetima od prije i to su državni službenici. Njih je ministar zatekao i ostaju u kabinetu ili ih sada posuđuje kao državne službenike jer mu odgovaraju. Vidi ovaj radi dobro, baš bi mi dobro došao u mom uredu, pa ga pita hoćeš li ti prijeći u moj ured, a ovaj veli hoću ali on je državni službenik. I druga je vrsta ovih nazovimo ih ugovornih revolving ili kako god hoćete, to su ovi koji su primljeni bez natječaja i koji s ministrom odlaze. Da bi se ove prve zaštitilo da im sutra ne bi netko rekao ali oprosti pa ti si radio u kabinetu ministra, pa ti letiš skupa sa ministrom, da se to ne bi dogodilo zato donosimo ove izmjene. A vaš poziv zamjeniku ministra da se uključi u ovu raspravu ja pozdravljam i ja ga molim da vam to pokuša još jednom objasniti da shvatite. Hvala. Zamjenik ministra se odlučio da će na kraju rasprave rasprave dati odgovore. A sada ćemo dati stanku do 15,30 s obzirom da ćemo nastaviti raspravu i raditi još točku 15., a koju treba pretpostavka da se radi i o raspravi o točci 15.,